Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu za potrebe nacionalnih manjina Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Na temelju članka 37. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Potpredsjednik Vlade gospodin Slobodan Uzelac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite potpredsjedniče. poštovane zastupnice poštovani zastupnici, dame i gospodo. Pred vama je Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu za potrebe nacionalnih manjina. dakle dokument je sačinjen koncem 2009. godine, a odnosi se na godinu prije te. prije te. Evidentno kašnjenje s izvješćem posljedica je loše prakse koju Vlada nastoji prevladati. O razlozima kašnjenja još poneku riječ. U pravilu se radi o sporom i nedovoljno kvalitetnom postupku prikupljanja svih relevantnih informacija iz jedinica regionalne i lokalne uprave i samouprave, a te su informacije dakako nezaobilazan i nezamjenjiv temelj za kreiranje vjerodostojnoga dokumenta. Ovome razlogu valja dodati i dobrodošao zaključak Hrvatskoga sabora od studenog 2008. godine kojim je Vlada Republike Hrvatske zadužena da drugačije nego do tada koncipira svoje izvješće. Da podsjetim, tim je zaključkom Hrvatski sabor od Vlade zatražio da buduće izvješće, dakle i ovo i svako buduće sadrži neke elemente koji su u prethodnim izvješćima nedostajali. Da izdvojim tri. Prvo, da mora sadržavati ocjenu o ostvarenim rezultatima u razdoblju na koje se izvješće odnosi. Drugo, da bude sadržana prethodna analiza uzroka eventualnog neprovođenja pojedinih odredbi Ustavnog zakona i treće, da u materijalu budu i prijedlozi mjera za otklanjanje eventualnih teškoća u provedbi Ustavnog zakona. Vlada je dakle nastojala poštovati ovaj zaključak Hrvatskog sabora, što je razumljivo uzelo i određeno dodatno vrijeme za podnošenje izvješća. A što se tiče sadržaja samog dokumenta, on je sažeto govoreći skoncentriran na desetak ključnih tematskih cjelina, a to su: ravnopravna upotreba službenog jezika i pisma, službena dakako, dalje, očuvanje tradicijskih naziva i oznaka, te uporaba znamenja i simbola, simbola, to je tematika odgoja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, to je pitanje prava na očitovanje svoje vjere i osnivanje vjerskih zajednica, to je pitanje maločas je i o njemu bilo riječ i o pristupu sredstvima javnog priopćavanja, to je pitanje kulturne autonomije, dalje je pitanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, pitanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. To je posebno jedno specifično i nažalost već sad dugogodišnje pitanje stambenog zbrinjavanja izbjeglica i njihova povratka, to je posebno izdvojeno pitanje etnički motiviranih kaznenih djela i prekršaja. I da spomenem posebno pitanje kojemu smo potrošili dosta pažnje i potencijala radnih i financijskih, to je pitanje provedbe dijela nacionalnog programa za Rome i akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. Mi se nadamo da smo ovim tekstom dakle tekstom kojega ste dobili na stol udovoljili makar većini zahtjeva iz ovoga zaključka. Ostaje naša ocjena o razlici u našem zadovoljstvu sa karakterom odredbi ovoga zakona i karakterom njegove provedbe. Djelujući na provedbi ovoga zakona Vlada Republike Hrvatske kažimo to otvoreno nailazi na ne male poteškoće. Dio poteškoća je dakako objektivne naravi i za njih je moguće imati logično opravdanje, razumijevanje i opravdanje. Tu se prije svega misli na poteškoće pri zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u nepovoljnim uvjetima recesije i posvemašnje krize. Vlada međutim nailazi i na poteškoće koje proizlaze iz neprihvatljivih razloga. To su na primjer svojevrsni otpori, svojevrsne opstrukcije dijela političkih lidera na regionalnoj razini koji se prikriveno ili otvoreno protive prilagodbi svojih akata Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Istina, ovdje je uglavnom riječ o pitanjima koja će biti elaborirana u narednom izvješću, izvješću za narednu godinu s obzirom na to da su ove poteškoće gotovo eskalirale u protekloj 2009. godini ali ga i ovdje ističem jer je riječ o razmjerno dugotrajnom djelovanju svojstvenom nekolicini u pravilu uvijek istih regionalnih sredina. Nije vjerojatno slučajno da upravo iz tih sredina imamo i najviše poteškoća i ekscesa s pravima nacionalnih manjina, na primjer prava povratnika da stupe u posjed u svoju imovinu i slično. Sličnih opstrukcija, sličnih primjera opstrukcija ima više i na otklanjanju tih opstrukcija Vlada će dakako djelovati i dalje. A što se pojedinosti tiče kad je riječ i o napretcima i o stagnacijama pa i o preprekama izvješće ih sadrži, ono je pred vama. Svaka vaša kritička ocjena, svaka primjedba, svaka sugestija unaprijed će biti smatrana dobro došlom. I na kraju jedno obećanje. Mi ćemo nastojati da izvješće za provedbu ovoga zakona za proteklu 2009. godinu bude priređeno i vama prezentirano prije isteka prve polovine tekuće 2010. godine. Hvala Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednik odbora gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske na svojoj 23. sjednici održanoj 26. siječnja 2010. godine razmotrio je Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Odbor je izvješće razmotrio kao zainteresirano radno tijelo. U ime predlagatelja izvješće je predstavio ravnatelj Uprave za upravne i inspekcijske poslove MUP-a. Članovima odbora je iznio statističke podatke o broju izdanih dvojezičnih iskaznica pripadnicima manjina te podatke o stanju javnog reda na područjima od posebne državne skrbi te ga ocijenio stabilnim. U Kazneni zakon uvedeno je kazneno djelo zločina iz mržnje zbog etničke pripadnosti za što je provedena obuka policijskih službenika kako bi prepoznali takve slučajeve. U raspravi članovi odbora su pohvalili izvješće zbog metodologije i preglednosti ali prije svega zbog razine postignuća kojima Republika Hrvatska istinski i konkretno brine za nacionalne manjine. usporedbi s ostalim europskim državama konstatirano je da su prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj osigurana na višoj razini i u skladu s tim se izdvaja najviše sredstava u odnosu na ukupne proračunske mogućnosti. Tako je između ostaloga osigurana ravnopravna uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina, očuvanje tradicijskih naziva i oznaka, uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina za odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, prava na očitovanje svoje vjere i osnivanje vjerskih zajednica, pristup sredstvima javnog priopćavanja, kulturna autonomija, zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u jedinicama regionalne samouprave, stambeno zbrinjavanje, financiranje povratka te skrb povratnika. Zbirni i financijski pokazatelji potvrđuju da se za financiranje programa za nacionalne manjine u 2008. godini izdvojilo 18% sredstava više u odnosu na prethodnu godinu. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske iskazuje zadovoljstvo zbog postignuća zaštite prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i također u skladu s ustavnom obvezom od Vlade Republike Hrvatske očekuje da se osigura prihvatljiva razina prava hrvatske nacionalne manjine u susjednim i drugim europskim državama u skladu s onim standardima koje ima Republika Hrvatska ili barem na razini europskih standarda. Da bi se mogla pratiti i usporediti briga Republike Hrvatske za nacionalne manjine i briga susjednih zemalja za hrvatsku nacionalnu manjinu u tim zemljama odbor predlaže da se u idućem izvješću za 2009. godinu u poglavlju bilateralna suradnja donesu podaci koliko koja zemlja izdvaja za hrvatsku manjinu u dotičnoj vlastitoj zemlji. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donijeti zaključak: "Prihvaća se Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu.". Hvala. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predsjednik odbora gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmatrao je na svojoj 31. sjednici 3. veljače 2010. godine Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Odbor je Izvješće razmatrao kao matično radno tijelo sukladno članku 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Ocijenjeno je da razmatrano Izvješće za 2008. godinu realno prikazuje stanje o provođenju ovog Ustavnog zakona te da je znatno kvalitetnije pripremljeno nego ranija izvješća, odnosno da je Vlada Republike Hrvatske u njegovoj pripremi imala u vidu zaključak koji je Hrvatski sabor na prijedlog Odbora donio nakon razmatranja izvješća za 2007. godinu. Tim zaključkom od Vlade je zatraženo da ubuduće od navođenja podataka i činjenica iznese i svoju ocjenu ostvarenih rezultata o provedbi Ustavnoga zakona te da temeljem analize uzroka neprovođenja pojedinih zakonskih odredbi predloži mjere za otklanjanje uočenih poteškoća. U raspravi je međutim, konstatirano da spomenuti zahtjev Odbora i Hrvatskoga sabora ipak nije u cijelosti realizirano. Naime, naglašeno je da što je pored toga izvješće za 2008. godinu da tim Izvješćem dana dosta objektivna ocjena stanja, za one dijelove Ustavnog zakona koje se ne provode na odgovarajući način nedostaje analiza uzroka problema, osim toga Vlada ne daje prijedlog mjera koje treba poduzeti da bi se uočeni problemi riješili što je u spomenutom zaključku Sabora izrijekom traži. Članovi Odbora složili su se s konstatacijom iz Izvješća iz Izvješća da su tijekom 2008. godine uloženi značajni napori u provođenju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, što se ogleda kako u povećanom izdvajanju sredstva u državnom proračunu, tako i u brojnim aktivnostima koje su Vlada i druga državna tijela poduzela u cilju njegove provedbe. Napredak je u stvarnoj ovlasti odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, zadržan je pozitivan trend u očitovanju vjerskih sloboda, povećana sredstva vjerskim zajednicama koje su sklopile ugovore sa Vladom Republike Hrvatske, izdvojena su dodatna sredstva za obnovu vjerskih objekata i održavanje crkava i zgrada koja su kulturna baština Republike Hrvatske. Isto tako većim izdvajanjem sredstva u državnom proračunu u odnosu na prethodnu godinu stvoreni su bolji uvjeti za rad udruga i ustanova nacionalnih manjina u oblasti kulture, izdavaštva i informiranja. Značajan napredak ostvaren je u provedbi nacionalnog programa za rome i akcijskog programa desetljeća za uključivanje roma 2005. do 2015. Osobito kroz veće uključivanje romske djece u obrazovni sustav od predškolskih do visokoškolskih ustanova, poboljšanje zdravstvenog standarda romske populacije, rješavanje problema stanovanja, poduzeta aktivnost za zapošljavanje i pružanje besplatne pravne pomoći itd. O problemima poslije, budući da na Odboru o problemima su govorili uglavnom predstavnici nacionalnih manjina govorit ću poslije u ime Kluba. I na kraju izražujem zadovoljstvo činjenicom da se izvješća za 2008. godinu u Hrvatskom saboru razmatra tek početkom 2010. godine. Time kako je rečeno izvješća gube na aktualnosti i teško da može poslužiti za definiranje politike i mjera koji će pridonijeti koji će pridonijeti uspješnijoj provedbi Ustavnog zakona. Predloženo je stoga da se Vladu obveže za izvješća o provođenju ovog Ustavnog zakona dostavlja najkasnije do polovice tekuće godine za prethodnu godinu. Članovi Odbora izrazili su nezadovoljstvo činjenicom da se u raspravi o ovom Izvješću na sjednici Odbora nije bio nazočan niti jedan od ministara nadležnih da u ime Vlade Republike Hrvatske sudjeluje u radu Hrvatskog sabora i ovdje mogu reći kao predsjednik odbora, kao predsjednik odbora, da ubuduće se neće razmatrati ovo Izvješće koje razmatramo kao matično tijelo ako neće biti prisutni ministri. Ovo osobito imajući u vidu činjenicu da se radi o osjetljivoj problematici, s nizom otvorenih pitanja, te da su središnja tijela državne uprave, te njihovi čelni ljudi sukladno članku 37. Ustavnog zakona odgovorni nad provedbom Ustavnog zakona i posebnim zakonima zajamčenih prava i sloboda nacionalnih manjina. I sada nakon provedene rasprave Odbor je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće zaključke. Ima ih tri, pa bih molio da ih saslušate. 1. Prihvaća se izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu za potrebe nacionalnih manjina. 2. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u narednim izvješćima o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz ocjenu ostvarivanja prava zajamčenih Ustavnih zakona navede i mjere koje će poduzeti da se svaki od od uočenih problema riješi. 3. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za prethodnu godinu podnese Hrvatskom saboru najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine.

Hvala lijepa što ste me oslobodili utroška suvišnih kalorija. Pored naznačenih pozitivnih Pored naznačenih pozitivnih rezultata, o ostvarivanju prava zajamčenih Ustavnih zakonom još uvijek ima dosta područja u kojima je primjetna razlika između normativnog rješenja i proklamirane politike s jedne strane i onog što se u praksi ostvaruje. I to prije svega kada su u pitanju sljedeća područja: Prvo, pravo na službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina. Drugo, pravo na zastupljenost nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima. I treće, pravo na zastupljenost nacionalnih manjina u upravnim tijelima jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. I četvrto, pravo na sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalne manjine. I na kraju šesto, pravo na pristup sredstvima javnog priopćavanja. Želimo istaknuti da u svim dosadašnjim izvješćima navedena pitanja naznačena su kao područja u kojima ima najviše poteškoća. Znači to je samo jedan trend koji se nastavlja. Međutim, i u razmatranom izvješću za 2008. godinu kao i ranijih godina Vlada nije dala detaljnije obrazloženje razloga zbog kojih se navedeni problemi konstantno ponavljaju, niti je naznačila konkretne mjere koje namjerava poduzeti da se stanje promijeni. U ovom Izvješću poziva se na akcijski plan za provedbu Ustavnog Zakona koji je Vlada donijela 25. lipnja 2008. godine. Kako se radi o internom dokumentu Vlade, a u ovom slučaju u ovom slučaju radi se o Izvješću kojeg podnosi Saboru, ostaje nejasno što se stvarno namjerava poduzeti, tko su nositelji obveza i u kojim rokovima će se pojedina aktivnost realizirati. Drugim riječima, akcijski plan je jedan interni interni plan Vlade, a Sabor mora zapravo imat nadzor na provođenju Ustava i ustavnog zakona kad se tiče ljudskih prava i kad se tiče prava nacionalnih manjina i općenito. Ovdje kad se tiče prava nacionalnih manjina pa onda akcijski plan ovdje zapravo daje nedovoljne informacije o tome što se, barem nama u Saboru, što se treba poduzeti. Kada je u pitanju i tu sada bih htio govoriti o problemima, kad je u pitanju službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina upozoravamo na činjenicu koja je konstatirana i u samom izvješću, da tijekom 2008. godine uglavnom nije bilo zahtjeva za uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u postupcima pred državnim tijelima prvoga stupnja, dok je pred sudovima vođeno svega 19 postupaka na jeziku i pismu nacionalne manjine. E sada, mi sad moramo postavit pitanja. Da li je to tako zato što manjine nemaju, pripadnici nacionalnih manjina nemaju i inače potrebu za dvojezičnošću ili je to tako zato što i pred upravnim tijelima i pred sudovima zapravo nalaze jednu atmosferu koja ih u najmanju ruku, budući da želimo govorit pozitivno, ako želimo se izrazit jednim eufemizmima, koja ih ne potiče na to da kažu da pripadaju određenoj nacionalnosti i da će se služiti određenim jezikom. Samo 19 postupaka na jeziku nacionalnih manjina je provedeno i svi su bili u Istri na talijanskom. Ali nemojmo se zavaravati, samo kod talijanske nacionalne manjine 258 puta pripadnici talijanske nacionalne manjine su odbili odbili prijedlog da se vodi na njihovom jeziku, u ovom slučaju na talijanskom. U sudskom postupku znači pravo na uporabu svog materinjeg jezika je odbijena. To što se tiče talijanske manjine, kod ostalih nije bilo niti jednog zahtjeva i niti jednog postupka. Sada, da se mi nalazimo u jednoj hipotetskoj zemlji u kojoj su sva prava nacionalnih manjina odavno riješena i u kojem povijest nije pokazala nikakve probleme u zaštiti prava nacionalnih manjina, ja bih rekao da evo nalazimo se u tom edenu, u tom raju u kojem doista nitko nema potrebu da se daju određena prava na vođenju postupaka na jeziku koji je bliži ljudima koji traže takav postupak, nego je svejedno i zapravo radi se o jednoj idiličnoj situaciji gdje pripadnici nacionalnih manjina nemaju potrebu za nikakvim jezikom svojim nego upotrebljavaju jezik većine. Jedan melting pot europskog načina, ali nije tako. To se dešava zato što i inače čovjek koji dolazi na sudu, ima probleme i onda on mora odlučiti da li da li prijedlog da će se vodi ili zahtjev da se vodi postupak na jednom drugom jeziku nego što je službeni jezik države, da li će taj postupak bit njemu olakšavajuća okolnost ili će bit otežavajuća okolnost. Očito je da je zaključak da će bit otežavajuća okolnost. Slična je situacija i sa izdavanjem osobnih iskaznica na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Osim jednog broja pripadnika talijanske nacionalne manjine i moram reći da što se tiče talijanske nacionalne manjine da većina pripadnika talijanske nacionalne manjine doista je tražilo i dobilo iskaznicu na svom jeziku i to i to vjerojatno zato što je u Istri takva atmosfera. U postupku izdavanja osobnih iskaznica zapravo situacija kod drugih nacionalnih manjina je katastrofalna. Naravno, to je poticano i činjenicom da se traže dokumenti kojima se mora dokazivati pripadnost određenoj nacionalnoj manjini. Znači, vi kad idete u policijsku upravu i kad tražite osobnu iskaznicu vi morate dati zapravo dokaz da ste ono što vi kažete da jeste. Nije dovoljna vaša riječ, treba se dati određeni dokaz. Taj dokaz u Istri traži se samo za općine i za gradove gdje nema stav dvojezičnog statuta, ali druge nacionalne manjine vrlo rijetko imaju, žive u općinama i gradovima gdje postoji statut koji priznaje dvojezičnost pa moraju dokazivati raznim dokumentima da pripadaju određenoj nacionalnoj manjini. To odbija naravno pripadnike nacionalnih manjina da oni da oni traže takve dokumente i zbog toga jedva nekoliko stotina ili par tisuća zahtjeva ima sve zajedno za druge nacionalne manjine kada se tiče osobnih dokumenata dvojezičnih. U ostvarivanju dvojezičnosti u praksi pokazuje se da bi bilo daleko učinkovitije rješenje koje je ranije postojalo, a prema kojem je ostvarivanje tog manjinskog prava bilo povezano s teritorijem na kojem žive pripadnici nacionalne manjine i po kojem je pravo na dvojezičnost primjenjivana automatizmom. Očito je da sadašnje rješenje po kojem svaki pripadnik manjine u svakoj danoj situaciji pred nadležnim tijelom se treba o tomu izjašnjavati ne daje očekivane rezultate što dovodi u pitanje primjenjivost zakonskih odredbi koje jamče pravo na dvojezičnost. Ja ću bit ovdje jasniji. U bivšoj općini B u Istri, znači Buje, one pripadajuće općine i gradovi i u Rovinju zapravo nisi trebao ni tražiti dvojezičnu iskaznicu. Svaki građanin, bez obzira na njegovu nacionalnost, imao je dvojezičnu iskaznicu i na taj način izbjegavalo se i to da zapravo iskaznica pokazuje i koja je tvoja nacionalnost u situacijama gdje je to zapravo negativno, ima negativne posljedice. Dvojezična iskaznica je zapravo bila pokazatelj pripadnosti određenom teritoriju. I samo tako ona ima smisla. Mi o tome govorimo 20 godina i zato valjda i nismo glasni kao što smo bili na početku. Ali međutim, činjenica je da samo tako ima smisla, dvojezični dokumenti imaju smisla ako se daju svima, a ne ako se daju samo pripadnicima određene manjine koja na to ima pravo. Dalje, ima jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave koje svoje akte nisu uskladili sa Ustavnim zakonom. Osim toga, dio ih je u obvezu samo formalno proveo bez primjene u praksi. Takvo stanje odražava se godinama. Radi se uglavnom o istim jedinicama samouprave, a u izvješću osim konstatacije da nema naznake konkretnih poteza koje nadležna središnja tijela državne uprave i Vlade imaju poduzeti znači takvih naznaka što ima poduzeti, niti kada će se problem riješiti. Štoviše, iz izvješća se stiče dojam da središnja tijela državne uprave nemaju jasan stav o tome što treba učiniti. U raspravi znači treba postaviti pitanje kako je moguće da netko zakon godinama ne provodi, a da za to nema nikakvih sankcija i ne ohrabruje li se na taj način oni koji zakon ne provode da to i dalje, ne obeshrabruje se da to i dalje čine. Iz Izvješća razvidno se vidi da zakonom zajamčena zastupljenost nacionalnih manjina kako u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima, tako i u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave iznimno se sporo ostvaruje to je rečeno i u uvodu. Posebno je zabrinjavajuće da se kod prijava na natječaje veoma mali broj kandidata poziva na pravo utvrđeno u članku 22. Ustava zakona. U Izvješću nema objašnjenja za tu pojavu i zatraženo je stoga da se problem, i tražimo stoga da se problem smatraju se možda poticajni kandidati i s kojim razlogom da im povezivanja na spomenutu zakonsku obavezu mogu u natječajnom postupku biti otežavajuća okolnost. Uvijek se radi o istome. pripadnost nacionalne je olakšavajuća, znači pozitivna diskriminacija ili otežavajuća okolnost, znači negativna diskriminacija. I na kraju. Pristup nacionalnih manjina sredstvima javnog priopćavanja i dalje ostaje jedan od problema čijem rješavanju nisu učinjeni posebni pomaci. HRT još uvijek ne realizira emisije na jezicima nacionalnih manjina, a nije formirana niti redakcija koja bi pripremila takve emisije osim pojedinih emisija koje koje zapravo postoje godinama, ali nema programa. U Izvješću je navedeno da će se intenzivirati aktivnostima na provođenju zaključaka Vlade od 30. srpnja 2009. godine kojim je prihvaćen Nacrt ugovora o proizvodnji o proizvodnji i emitiranju emisija namijenjenih informiranju nacionalnih manjina. Nema međutim pojašnjenja što je predviđeno tim ugovorom i zašto niti zakon u šest mjeseci ništa nije učinjeno na njegovoj realizaciji. Kada su u pitanju radio i tv postaje na lokalnoj i regionalnoj razini upozoravamo da one ne pokazuju dovoljan interes za emisije namijenjene nacionalnim manjinama. Tu je naravno "Prizma" izuzeta. Međutim, s obzirom da su zainteresirane za sve vrste fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija i da sredstva iz tog fonda traže i dobivaju za programe namijenjene manjinama sugeriramo da i Vijeće i Agencija za elektroničke medije da posvećuju veće pozornosti kontroli tog novca, a to smo rekli već i prije. Na kraju, izražavamo mišljenje da u narednim izvješćima uostalom treba dati i prikaz gospodarskog stanja i ukupnog društvenog života na područja tradicionalno naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se dobila cjelovita slika o tome kakvi su uvjeti života na tim prostorima, što je bitna pretpostavka za ostvarivanje svih, pa i manjinskih prava. I na kraju, to je doista kraj, naglašavamo potrebu da se nastavi, intenziviraju napori za bolje funkcioniranje Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, jer od njihovog rada umnogome zavisi uključenost nacionalnih manjina u javni život i upravljanje lokalnim poslovima, a time i rješavanje

Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine potpredsjedniče Vlade. Mi ovdje danas govorimo o Izvještaju o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava za tu namjenu za 2008. godinu. To je priličan vremenski odmak od realnog stanja danas i isto tako kao i prethodnici i kao klub nacionalnih manjina mislimo da ovaj Izvještaj treba biti ažurniji i da ga je Vlada trebala ažurirati u skladu sa stanjem koje je bliže današnjem vremenu. Izvještaj sam za sebe ako se promatra u nekakvom tehničkom smislu, smislu statistika, pokazatelja itd. bi se mogao ocijeniti kao korektan s tim prije što znamo da je on na neki način, da je to na neki način sublimacija podataka koji su u stvari ove ove službe dobile od raznih nadležnih ministarstava i njihovih operativnih tijela. I dakle, ako se cijela problematika položaja nacionalnih manjina, stanja unutar manjinskih zajednica pokušava staviti u ovih 17 poglavlja, onda bi tu trebalo da budu i niz konkretnih podataka, komparativnih podataka da se uoči u nekim poglavljima i progresija koju treba naglasiti, a istovremeno da se i konstatira da u određenim poglavljima imamo i stagnaciju u nekim stvarima i da bi se na kraju mogla donijeti jedna konačna ocjena o ovom Izvješću. Ali nije bitno toliko da mi kažemo da je ovo Izvješće korektno i da ga prihvatimo koliko je bitno jedna ocjena stanja u društvu i da konstatiramo da li smo stvarno sa ovom problematikom spremni za neke tokove, neke procese koji dolaze, koji su pred nama i koji su puno ozbiljniji nego što mi kroz ovo iščitavanje ovakvoga izvještaja možemo zaključiti. Dakle, svako od ovih poglavlja bi se dalo posebno elaborirati da bi se ušlo onda u suštinu same problematike. I ja se neću s time baviti u ovoj raspravi, jer je prekratko vrijeme. Ali ću podsjetiti da je 2008. godine Vlada donijela akcijski program za provođenje Ustavnog zakona i da je tu se obavezala, dakle sama sebi dala nekakve zadatke, operativne zadatke sa akcijom, sa konkretnim izvršiteljima, dakle odgovornim osobama sa rokovima i sa predviđenim sredstvima za izvršenje tih programa. Dakle mogli bi taj akcijski program, akcijski plan analizirati da je prilika sad da se o tome govori. Ja neću analizirati akcijski plan, ja ću konstatirati da je Vlada ipak napravila kroz niz zakonskih prijedloga nekakve korektne zakonske pretpostavke i okvire da se ova problematika na neki način korektno rješava. Međutim, problem nastaje u samom izvršenju, u realizaciji tih zakonskih zakonskih okvira. Dakle problem nastaje da tako kažem na nižoj lokalnoj razini, da li se radi o lokalnoj samoupravi, da li se radi o regionalnoj samoupravi, da li se radi o javnim službama na tim razinama. Isto tako moram ovdje reći da postoji određena progresija u svim ovim aktivnostima. Dakle mi kada bi govorili o poglavlju obnove i povratka svakako možemo reći da se određene stvari dešavaju pozitivno, ali isto tako ne možemo reći da je stvar završena, niti očekujemo da će stvar biti završena do kraja ove godine, iako bi to bilo vrlo dobro i vrlo korisno, kako i za zajednicu, tako i za Republiku Hrvatsku. Isto tako možemo konstatirati da postoji progresija čak jedna vrlo dobra progresija u sferi prosvjete obrazovanja po zadanim modelima. Postoji čak i znatna, korektna financijska podrška takvim projektima obrazovanja. Mislimo da su korektni odnosi unutar problematike vjerskih zajednica, kako što se tiče poštivanja statusa vjerskih zajednica, tako i financijskih sredstava koje su u određenom trenutku u proračunu izdvojeni za sanaciju objekata, naročito to govorim u ime pravoslavne vjerske zajednice gdje je to posebno potrebno naglasiti da postoji jedan korektan odnos i sagledavanje problematike od strane Vlade i potrebe za sanaciju određenih objekata, crkava itd. Ja ću, dakle neću analizirati posebna poglavlja nego ću jednostavno na tri primjera pokušati reći kako ja vidim situaciju unutar manjinske zajednice koju predstavljam. Prvo, mislim da je ovog trenutka najaktualnije pitanje zastupljenosti manjinske zajednice u organima izvršne vlasti. Mi smo imali sad dopunske izbore. Smatramo da su dopunski izbori, odnosno prisutnost u izvršnoj vlasti veoma bitna stvar za manjinsku zajednicu, naročito za srpsku manjinsku zajednicu, zato što prisutnost u izvršnim organima vlasti daje mogućnost da se nakon dugo vremena angažiraju određeni ljudi iz srpske zajednice u rješavanju problema zajednice na terenu, u lokalnim samoupravama, naročito u prostoru povratka obnove posebne državne skrbi itd., koje doživljavamo kao jedno problematično, jedan problematičan prostor u smislu standarda, u odnosu na jedan drugi prostor Hrvatske koji živi sasvim drugačijim životom. Zato mislimo da je, da su ovi dopunski izbori bili jedan izvanredan iskorak u tom pravcu da se manjinama, naročito srpskoj manjinskoj zajednici dade mogućnost da participira u izvršnoj vlasti. Međutim, šta se desilo? Desilo se nešto drugo. Desilo se da određene i regionalne i lokalne samouprave, dakle i županije i gradovi i općine nisu poštivale zakonsku odredbu koja bi po logici stvari trebala obavezivati sve. Dakle nisu usuglasile svoje statute, nisu ni dan danas to uradile. Dakle nisu omogućile osnovnu pretpostavku za izvršavanje zakonske obveze, a to su dopunski izbori. Dakle ako mi sad analiziramo to stanje, onda možemo u nekakvom lošem smislu reći i pitati se da li je to, da li mi stvaramo sistem nekakvog pravnog jedinstva ili stvaramo nekakav sistem pravnog partikularizma, gdje svatko može tumačiti zakone kako njemu odgovaraju i uzeti iz odredbi ono što njemu odgovara, a ono što mu ne odgovara to to neće uzeti. Dakle, ja mislim da to nije dobar put, i mislim da te stvari se moraju riješiti i mislim da se moraju i povući određene i konsekvence prema ljudima koji su svjesno kršili te zakonske odredbe. Druga stvar koja je po nama vrlo bitna za manjinsku zajednicu koju predstavljam, ali mislim da sve nacionalne manjine, kao uostalom na žalost danas i za veći dio građana Republike Hrvatske, a to je pitanje zaposlenosti i pitanje zapošljavanja. Posebno mislim da su manjinske zajednice, a naročito srpske nacionalne manjine tu posebno senzibilizirane, zato što ima određen drugačiji tretman u toj stvari nego što imaju ostali građani Republike Hrvatske. Na žalost to je tako. Postoje mogućnosti da se zapošljavaju u javnim službama, postoje mogućnosti da se zapošljavaju u privatnom sektoru, dakle na tržištu. I postoje mogućnosti da, manje mogućnosti da se zapošljavaju u u lokalnim samoupravama, u lokalnim i regionalnim samoupravama. Dakle, kad govorimo o javnim službama to je već poznata stvar da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo nekakvog prvenstva ukoliko se pod istim uvjetima za isto radno mjesto kandidiraju i pozovu se na svoju manjinsku pripadnost, i to je jedan izvanredan zakonski okvir, za koji mislim da nemaju mnoge zemlje u našem susjedstvu ovako idealno riješen zakonski okvir. Međutim sve ostaje na tome zakonskom okviru. Problem nastaje kada se to treba u životu ustvari i primijeniti. I ovdje bi bilo dobro da se u ovom izvještaju dobili nekakve komparativne pokazatelje da vidimo koliko se u sudovima, koliko se u državnim odvjetništvima zaposlilo ljudi koristeći ovu privilegiju koja je zakonom dana. I bili bi iznenađeni kad bi vidjeli da su to brojke koje mogu stati na prste ruke. U privatnom sektoru ja moram tu reći da otprilike pripadnici moje manjinske zajednice nemaju veliku mogućnost da rade. Isto tako moram reći jedno opće mišljenje. Dakle jedna generacija ljudi je cijeli svoj život ostavljala u nekakvim bivšim velikim sistemima koje smo zvali kombinati. Cijele živote su ostavljali tu, svu svoju imovinu su vezali za njih. Privatizacijom su oni dobili prvi otkaze, a nije nikad, čak ni razmišljano o mogućnosti, a ne da se konkretno realizira ta mogućnost da određena kategorija ljudi, o kojima koji su cijeli svoj život ostavljali u takvim sistemima učestvuje ravnopravno u nekakvim dioničkim poslovima, itd., itd. Prema tome, čak iz prostora s kog dolazim imamo takvih primjera da novi vlasnici velikih sistema jednostavno izbjegavaju da primaju pripadnike srpske zajednice na poslove. Imamo i primjere da imamo sad već i dosta veliki broj mladih intelektualaca, obrazovanih ljudi u kategoriji inženjera, magistara, itd., magistara znanosti koji ne mogu dobiti posao kod takvih privatnika, kod takvih velikih gazda samo zato što pripadaju određenoj nacionalnoj zajednici. I mislim da to nije dobro. Mislim da to nije dobra legitimacija, mislim da to nije dobar put, čak nije dobro ni za nekakve privredne tokove. I konačno na kraju ostaje ipak jedna činjenica koja se mora konstatirati, da jedinice lokalne samouprave, dakle općine u kojima politikom obezbjediš većinu, ona ti pruža jedina mogućnost da nekoga zaposliš. Da li kroz komunalne pogone, da li u samoj općini, dakle u strukturama organizacije općine, da li kroz vrtiće itd. Prema tome, mi imamo izuzetnu potrebu da sačuvamo određen broj takvih lokalnih samouprava, ne samo zato što su oni moto razvoja u takvim sredinama nego zato što se kroz njih, između ostaloga, najkompletnije najkompletnije može izvršavati nekakva količina tih manjinskih prava. Dakle, u općinama u kojima mi kao pripadnici nacionalne manjine, uvjetno rečeno, nekakvu vlast možemo zapošljavati i ponekoga iz naše manjinske zajednice. I nažalost to je tako. Treća stvar o kojoj bi govorio jeste problem, kao što je i kolega prije mene rekao, prisutnost i pristup medijima svih vrsta, televizijama. Mislimo da je tu deficit prisutnosti u svakom slučaju, to je već konstatirano. I u prethodnoj točki o kojoj se vodila duga rasprava je to rečeno. Mislimo isto tako da je vrlo ograničen pristup medijima pripadnicima nacionalnih manjina. Ja bih sad postavio jedno pitanje koje možda najslikovitije oslikava ovakvu jednu poziciju o kojoj ja govorim. Dakle, ima jedna emisija koju svi rado pogledamo. Emisija koja traje dugo godina, koja ima ambicija i jeste vjerojatno promotor kulturne baštine, folklorne baštine RH itd., koja se zove "Lijepom našom". Ali nisam vidio dosad u nijednoj emisiji da je bio gost bilo koje kulturno-umjetničko društvo koje njeguje i prezentira kulturu, tradiciju, muziku, ples srpske manjinske zajednice, srpske nacionalne manjine. Dakle, takve emisije nije bilo. Takvih gostovanja u toj emisiji nije bilo. I nemoguće da u ni jednom kraju RH ne postoji takvo jedno društvo koje je zaslužilo da bude gost u takvoj emisiji. To se desio slučaj u Belom Manastiru kad smo prigovarali pa smo dobili nekakav čudan odgovor, a između ostaloga, takva folklorna društva sa predznakom srpskih imaju više članova nego neka druga folklorna društva, ako ne i jednako kao i folklorna društva hrvatskog naroda. Prema tome takvo jedno ponašanje bi bilo dobro da se promijeni zbog neke naše ukupnosti, zbog neke budućnosti. Ja bih rekao i zbog nekakve zbog nekakve društvene i socijalne higijene koja treba da se desi sutra. I jednostavno mislim da bi to trebalo izmijeniti kako bi vi bili upravo uzor dobrog modela za sve ljude i za sve susjede u našem okruženju koji isto tako imaju imaju značajne nacionalne manjine unutar svojih teritorija. Što se tiče samog financiranja ja ću reći da mislimo da je financiranje ove godine bilo korektno. Iako moram reći da je to jedna dinamična kategorija, da se svakodnevno pojavljuju, ne svakodnevno, ali pojavljuju se nove udruge koje imaju ambicije da se prezentiraju, koje imaju svoje programe i mislimo da u budućnosti će ta sredstva za financiranje rada manjinskih udruga trebati biti veća nego što je sad ovaj nivo koji smo postigli. Iako smo potpuno svjesni da u određenom trenutku kad se stvarao proračun i nacionalne manjine moraju podnijeti teret krize i recesije koja je bila aktualna. Hvala vam. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Dragutin Lesar koga nema. Drugi je gospodin zastupnik Davorko Vidović kojeg također nema. Treća je gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil, izvolite. Hvala lijepa uvaženi gospodine predsjedniče, uvaženi potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Moram reći da, evo, pripadnici manjina čine negdje oko 8,47% stanovnika, odnosno neslužbeno čak i 10%, da je to pitanje regulirano sa Ustavnim zakonom o kojem danas govorimo, sa nekoliko specijalnih zakona, da dosta zakona dotiče upravo pravo nacionalnih manjina i zato pomalo moram reći da sam tužna danas kad vidim da nema interesa o toj temi. Da nema klubova koji raspravljaju o toj temi, da je vrlo malo prijavljeno zastupnika da bi raspravljali o toj temi jer mislim da je to tema koja ipak zaslužuje pažnju ovoga društva. Možda je i činjenica to da razgovaramo o Izvješću 2008., a iza nas je već i 2009. godina, ali zasigurno ima se što reći o provođenju Ustavnog zakona, o utrošku sredstava koje nacionalne manjine raspolažu za praktički svoje potrebe, odnosno za svoje različitosti koji prije svega u kulturi i u vjerskim običajima razlikuju se od većinskog naroda. Ja moram reći da ovo izvješće je u svakom slučaju kvalitetnije od izvješća koje smo dobivali ranijih godina. Napravljena je kvalitetnija analiza provedbe, odnosno ukazano je i na ono što se ne provodi. Dana je ocjena ostvarenih rezultata, no mislim da još uvijek u tim izvješćima nedostaje i same akcije i reakcije, odnosno bolje reći nedostaje plana što će se ili zacrtanih ciljeva, što će se poduzeti da bi se eventualno uočeni nedostaci u razdoblju koje slijedi iza ovakvog izvješća otklonili. Znači, nedostaje analiza uzroka određenih problema, nedostaju mjere koje se uglavnom uvijek poslije ovakvih izvješća moraju navesti. Ja znam kad sam to postavila na odboru bilo je rečeno donijet je akcijski plan. Meni je drago, Vlada će očito po njemu postupati i zasigurno da će biti još pozitivnijeg pristupa kad dobijemo Izvješće za 2009. Ali, mislim da svako izvješće, ticalo se ono manjina ili ticalo se neke druge različitosti i pristupa nekim različitostima i analizi nekih problema mora imati i način pristupa i rješavanju problema. Moram reći da ono što je najpozitivnije i što uvijek posebno ističem je područje odgoja i obrazovanja gdje mislim da smo zaista iza Švedske, zemlja sa najvišim pravima kada je u pitanju obrazovanje manjina. Znači, obrazovanje manjina na jezicima na jezicima manjina. Budući da zaista manjine shodno svojoj organizaciji i shodno naseljenosti na određenom području mogu birati između 2 modela, odnosno konkretno 3 modela kada je u pitanju i njegovanje jezika čak štoviše mogu i birati koliko će sati ovisno o opterećenosti ili ovisno o potrebi učiti materinji jezik. Mislim da je to dio na kojemu bi mnogi mogli učiti. Pozitivno je i to što su za 2008. godinu bilo veće izdvajanje za rad udruga i ustanova u oblasti kulture, izdavaštva i informiranja. zaista sredstva se troše namjenski, sredstva su pod kontrolom. Mislim da ćemo i mi unutar manjina morati povesti računa o našem izdavaštvu o tome gdje je granica odnosno dostatnost određenih časopisa, časopisa, biltena informiranja i možda sredstva kvalitetnije preusmjeriti. Koji su nedostaci? Ovdje su moji prethodnici govorili već o dosta nedostataka. Svi su se osvrnuli da je veliki problem u pravu na službeni uporabu jezika gdje smo praktički svu odgovornost prenijeli na jedinice lokalne samouprave koje to moraju regulirati statutima. Nismo dalje rekli koje su konsekvence ukoliko to ne provode. A to se najbolje vidi u ovome izvješću gdje kada uredi županijski uredi praktički daju izvješće o uporabi jezika i pisma, onda kažu nitko to nije tražio. Oprostite, bilo bi zgodno kada donesemo Zakon o porezu ukoliko ne tražimo da taj porez ne moramo platiti, jer jednako tako ovdje se kaže pa nitko nije tražio primjenu dvojezičnosti, odnosno ako je i tražio vrlo često kažem na terenu su problemi o neprihvaćanju ili je samo formalno ugrađeno u statute, u statute, a da se dalje ne ide na provedbu, odnosno da čak i institucije koje su tada dužne provoditi dio toga zakona, odnosno provesti dvojezičnost ne znaju da su to dužne ili čak pojedini županijski uredi uopće ne znaju da je negdje na njihovom terenu u nekoj jedinici lokalne samouprave konkretno općini ili gradu uvedena dvojezičnost. Mislim da je to nešto što govori o neozbiljnosti i o nedostatnom provođenju pojedinih dijelova zakona. Kada su u pitanju osobne iskaznice dosta je govorio o tome kolega Furio, no ja bih samo pozvala sada potpredsjednika da se malo poradi na usklađivanju dvaju ministarstava. To je znači Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova koji moraju konačno dogovoriti da li manjinci za dokazivanje svoje pripadnosti jednoj manjini trebaju nekakav dokumenta ili je to shodno Ustavu pravo proisteklo iz opredijeljenosti pojedinca da pripada jednoj kulturi, jednom etnicititetu i da to nikakvim dokumentom ne mora dokazivati. To je problem koji se pojavljuje i koji je možda kriv za ovo da imamo pod pojedinih manjina da ima vrlo malo iskaznica na jeziku manjine, odnosno ako i zatraže kada se počnu tražiti nekakvi dopunski dokumenti, najčešće se onda odustaje od iskaznice i kaže daj što daš da ne moram još jedanput dolaziti. Nešto malo problema ima još uvijek u funkcioniranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Iako je 8 godina od donošenja ovoga zakona, mi još danas se susrećemo u pojedinim vijećima da oni danas nemaju radni prostor, da nemaju praktički minimum sredstava za hladni pogon. Prema tome, očekivati da oni djeluju u pravcu poboljšanja života, rada pa i u prezentaciji svega postignutoga u području manjine bilo bi neozbiljno jer mnogi još danas se nemaju gdje sastati, mnogi još danas nemaju telefona. Ako nema svoj telefon ne može napisati dopis, ako nema svoj kompjuter itd. Još uvijek toga ima, opet mora reći da za izvješće za 2009. pokazati da je Vlada poduzela određene korake, ali gledajući 2008. ali jednako tako evo posljednji sastanak koordinacije Vijeća Čeških nacionalnih manjina i predstavnika govori da još uvijek toga na terenu imamo. Imali smo izvješće o elektroničkim medijima, odnosno Vijeće za elektroničke medije i radu agencije. Moram reći i ponovno ću potvrditi da je tu nezadovoljstvo svih. Ono što su kolege rekli kada je pristup medijima, kada je informiranje na jezicima manjina da je ono nedostatno. Iako x zakona ovaj problem regulira. Spomenula sam Ustavni zakon članak 18., Zakon o HRT-u članak 4., 5. koji govori koja je obveza HRT-a, elektronički mediji to također reguliraju. Vidjeli smo da imamo financiranje svega i svačega, ali ponajmanje različitosti i pluralizma što je bio cilj kada se taj fond osnivao. I mislim da u tom segmentu se itekako se moramo pozabaviti s time da konačno manjine imaju drugačiji tretman i drugačiji pristup na informiranje. Jer neozbiljno je svake 4 godine analiziramo i Povelju o regionalnim jezicima, svake 4 godine dajemo izvješće i o provedbi Konvencije o zašiti nacionalnih manjina koje je Republike Hrvatska potpisnik, nažalost još uvije iako su te konvencije i povelje potpisane '95., '97. mi ne možemo reći da smo postigli onaj minimum koji se na temelju i Povelje o regionalnim jezicima i Konvenciji o zaštiti nacionalnih manjina postiže. Stoga podržat ću ovo izvješće. Očekujem da će izvješće za 2009. biti bolje, odnosno da će se konkretno u ovim područjima gdje još uvijek nedostaje akcije, nešto više poraditi. Hvala lijepa.

poštovani potpredsjedniče Vlade. Kolegice Čuhnil pa posebno ovo što ste spomenuli vezano oko toga da jedinice lokalne samouprave bi trebale reagirati, malo me potaklo vezano oko ravnopravnosti službene upotrebe jezika, što je normalno zakonski regulirano. Međutim, činjenica evo ja sam malo pogledao vezano oko ovoga dijela Osječko-baranjske županije pa ova Slovačka manjina općina Punitovci i mjesto Jelisavac. S obzirom da dosta poznajem taj dio i da je upravo u vrijeme Strosmayera i Josipovac i Jurjevac i Punitovci koji su nastajali tada od Slovačke manjine, slučajno i moja baka je onda došla. Postavlja se zbilja pitanje kako i koji to interes bi trebali pokazivati manjine da bi se ono što je zakonom određeno i pismo i jezik uveli u službenu upotrebu i ravnopravnu i službenu upotrebu u toj samoupravnoj zajednici. Mislim da bi trebalo ipak ne samo konstatirati kao što je ovdje u ovome izvješću nego bi se trebalo i poslije toga na konkretan način i reagirati i u slijedećem izvješću da se vidi da li se to pomaknulo. Ako se nije pomaknulo zbog čega je to jer zbilja možda je to nekada i u malim tim sredinama sasvim čak i neprikladno da se pripadnici te nacionalne manjine sami pojavljuju i inzistiraju na nečem što imaju ustvari pravo po zakonu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Hvala lijepa. Upravo se slažem kolega Bodakoš s time da vrlo često ustvari kod nas se ne primjenjuje zakon jer dvojezičnost se može steći na temelju stečenog prava što i Slovac i Česi u ovom dijelu gdje ste spominjali imaju na temelju zastupljenosti 33 i više posto na jednom području po novome, odnosno ako je to definirano bilateralom a sve se to trebalo regulirati kroz statute odnosno gradova i na kraju županija. Nažalost, evo i ovdje se ono što sam već rekla opravdava time da nitko to nije tražio a tamo gdje je to tražio često je završio i na Ustavnom sudu kao što je to završila češka manjina koja je zatražila dvojezičnost u Daruvaru gdje su pedesetak godina imali dvojezičnost, gdje je stečeno pravo, gdje je ta manjina tradicionalno tradicionalno nastanjena tamo itd., mi smo tek sada dobrom voljom drugog gradonačelnika uveli dvojezičnost umjesto da se provodio zakon i da je ta dvojezičnost bila provedena na temelju stečenog prava. Karikirala sam to sa porezom. Mislim da ovdje nismo dodatno od strane Središnjeg državnog ureda odnosno od institucija koje su za to odgovorne dovoljno poradili da se ono što ono što je zakonom dato i provede, da se ne čeka da to netko traži. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin Nenad Stazić. Također ga nema.

Ja bih htio reći vezano za ovo izvješće slijedeće. Realno izvješće pokazuje stanje u provođenju ovoga Ustavnog zakona. Ne želim ponavljati činjenice koje su ovdje izrečene od strane kolegica i kolega, međutim nastojat ću sa sasvim konkretnim primjerima ukazati na određenu problematiku nacionalnih manjina prije svega sa područja odakle i ja dolazim. Što se tiče financijske sfere i materijalne sfere mislim da tu doista nema razloga bilo kakvoj kritici. Po meni morali bi odati priznanje i zahvalnost Savjetu za nacionalne manjine koji unatoč određenim poteškoćama vrlo korektno disponira sa tim sredstvima i uspostavlja određene odnose. Što se tiče vjerskih sloboda mislim da i tu nemamo nekih većih problema. Međutim, što se tiče sanacije sakralnih objekata mislim da tu ima prostora i potreba da se to sagleda kako od strane Ministarstva kulture koji su najbliži toj problematici i Ministarstvo regionalnog razvoja jer doista na terenu je situacija dosta složena u tom pogledu. Nekoliko riječi samo o zastupljenosti i zaposlenosti. Zaposlenost i zastupljenost nacionalnih manjina u pojedinim sredinama i institucijama vrlo je osjetljivo pitanje pogotovo u ovim prilikama kada je inače vrlo velika nezaposlenost i kad na jedno radno mjesto stiže od deset, petnaest pa do trideset molbi. Tu je jako teško tražiti pravdu kad svi imaju određene poteškoće. Međutim, postoji jedna relacija ispod koje mislim da ni u kom slučaju ne bi se smjelo ići ali tu mora biti razumijevanja. Nedopustivo je da recimo u jednom selu gdje 95% živi pripadnika nacionalne manjine konkretno u ovom slučaju baš Mađara da nitko ni u pošti ni u ljekarni ne zna ni jednu riječ mađarski. Mislim da to nije u redu ali ja sam uvjeren i nastojimo i mi ćemo to riješiti za kojih mjesec, dva dana i postoji raspoloženje, ne može se ni to riješiti preko noći ali na putu je i ja sam uvjeren da ćemo to riješiti, a morao sam reći taj primjer. Dok je recimo daleko složenije rješavati problem da kod javnog bilježnika što je isto jedna osjetljiva problematika s obzirom da se tamo vode i ostavinske rasprave ili na općinskom ili županijskom sudu da od 40 ili 50 sudaca bar jedan da bude pripadnik nacionalne manjine, ili kod javnog bilježnika koji istini za volju u Belom Manastiru čak je i obećao prije nego što je bio izabran da će voditi o tome računa baš radi starije generacije koji dolaze na te ostavinske rasprave itd. No međutim, kažem situacija je objektivno teška. Drugi momenat o kojem želim reći sad samo nekoliko riječi a to je pravo nacionalnih manjina, ja ta sva prava gledam u najmanju ruku sa istom težinom kao i ovo što sam do sada govorio na određeni razvoj tog područja, dakako sa većinskim narodom. S obzirom da dio nacionalnih manjina živi u zapadnom Srijemu, istočnoj Slavoniji i u Baranju mislim da komparativni podaci o razvijenosti tih područja ne daju baš sliku da oni imaju pravo da tako kažem na ravnomjeran razvoj. Kad se kompariraju elementarni pokazatelji komunalnog standarda, ukupnog društvenog standarda onda je tu evidentno jedno zaostajanje samim tim i kod nacionalnih manjina a za mene su ta prava nacionalnih manjina onda ustvari ostvarena kad imaju i na to pravo da se priključe onim sredinama koje imaju jedan dinamičan razvoj. I teško je u tom pogledu često puta dati pojašnjenja. Ja ću samo istaći bez ikakve namjere da prigovaram ili bilo koga da vrijeđam. Shvaćam da su poteškoće ali ja sam ovdje u ovoj Sabornici govorio i kod donošenja proračuna je bilo riječi primjera radi o izgradnji luke u Batini. Od te luke će imati koristi ne samo nacionalne manjine nego i većinsko stanovništvo koje je 50% u tom naselju i kažemo da nema sredstava, da su poteškoće, a istovremeno da se pročitat u određenim materijalima da se na jednom otoku izgradi športska luka za 16 milijuna koje mjesto ja ni ne vidim na karti. Nemam ništa protiv toga niti prigovaram, ali moramo biti korektni i realni, sagledati da ta luka je potrebna i Baranji i tim ljudima i onda ćemo biti ravnopravni. Ili, mi imamo preko 60% djece neobuhvaćeno predškolskim odgojom, a u istim tih nekim materijalima sam pročitao 380 tisuća se potroši na uređenje okoliša vrtića. Nemam ni protiv toga, neka bude lijepo, ali treba toj dječici i tamo u tim područjima, onda smo mi ravnopravni, onda imamo prava kao nacionalne manjine. Za mene je to jedno vrlo bitno i ključno pitanje. Još bih htio reći jednu rečenicu i za vijeća nacionalnih manjina. O tome smo već razgovarali i bilo je riječi da će se analizirati uloga tih vijeća nacionalnih manjina u onim sredinama gdje zapravo te manjine čine većinu ili su najbrojniji. To je jedan poseban fenomen. Ako još to nisu iste političke opcije onda se tu nepotrebno stvara jedan paralelizam, jedan da ne kažem izvor sukoba itd., itd. Mislim da bi to trebalo sagledati. Drugo, molio bih potpredsjednika Vlade posebno za one manjine gdje sa matičnom zemljom postoje određeni mješoviti odbori koji se godišnje redovito sastaju i detaljno analiziraju sve ono što je dogovoreno u prethodnom periodu, konkretno, sasvim konkretno kažem, mi analiziramo šta je matična zemlja moja napravila, izgradila, uredila, dotirala Hrvatima u Mađarskoj, a šta Mađari u Hrvatskoj ostvaruju. To se vrlo korektno sagledava, ima koraka, doista se možemo Puno je toga učinjeno u zadnjih par godina. Isto tako se analizira što je tamo učinjeno. Mislim da je reciprocitet uspostavljen, međutim nisam siguran baš da nadležna ministarstva posebno ili Vlada sadržaj tih zapisnika analizira, jer ima nekih stvari koje sa relativno malih sredstava bi se moglo razriješiti i da se to ne ponavlja dvije tri godine uzastopce. Ja bih volio da se tim zapisnicima posveti dužna pažnja. Na kraju moram još nešto naglasiti. Pročitao sam zaključke Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske vezano za ovaj materijal i moram ovdje naglasiti da apsolutno podržavam onaj dio zaključaka gdje piše da pod naslovom bilateralna suradnja iznesu podaci koliko koja zemlja daje za hrvatske manjine u tim zemljama. Apsolutno to podržavam da se to sačini, a još bih možda dodao i svoju jednu rečenicu, pa i konačno i to treba imati u vidu, kako se koja zemlja, da li je susjed, da li nije, odnosi prema ključnim problemima Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo. koji bi znali mađarski. Ovdje u izvješću jednako tako imamo izvješće da nema interesa za vođenje sudskih postupaka na jeziku manjine. Pa kako će biti interesa ako unaprijed znamo da suci ne znaju. Prema tome, oni ni ne traže da se takav postupak vodi, a to odmah upućuje na to da, opet ono što smo ovdje već i naznačili, nema prave službene uporabe manjinskog jezika, odnosno nema dvojezičnosti da institucije koje bi to trebale odrađivati ne znaju što trebaju odrađivati, da ne provode hrvatske zakone jer drugačije se to i ne može okarakterizirati. Jer da je službena uporaba, odnosno da da je mađarski jezik u službenoj uporabi zasigurno bi moralo biti i zaposlenih, odnosno ako ne zaposlenih Mađara da ne idemo tako daleko, ali postoji ona klauzula u ustavnom zakonu gdje se kaže da je i poželjno učiti jezik sredine pa znači može raditi bilo tko, ali ipak da poznaje jezik sredine. Ako u toj sredini živi 70 ili 80% Mađara zaista je žalosno da vi danas imate takve slučajeve da u institucijama ne možete komunicirati na manjinskom jeziku, a ne bih začudila da upravo i ta općina ima službenu dvojezičnost, barem na papiru. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Šoja, izvolite. Odgovor. **Šoja, Deneš (Nezavisni)** Slažem se sa kolegicom, međutim moram konstatirati da i tu ima određenog pomaka iako to nije jednostavno, naravno. Ali imamo primjera da u Kulturnom centru Mađara u Osijeku tamo i djeca iz mješovitih brakova pa čak i iz hrvatskih idu i u vrtić na mađarskom jeziku i uče. I mislim da u tom pogledu, pogotovo kad i Hrvatska bude članica Europske unije, kad se još granice otvore još više mislim da će taj biti problem još blaži, odnosno neće ga praktički ni biti. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala, poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Ja ću prihvatiti ovo Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske, pridružujući se svim onim kolegama koji su istakli niz slabosti u mnogim područjima, ali i vidni napredak i to je istina. Na kraju krajeva, treba otići malo možda i iz Hrvatske pa vidjeti što je prije nekoliko godina bio ovo gorući problem. Danas pa i na ovom našem zajedničkom parlamentarnom odboru Hrvatske i Europske unije više ovo čak i nije tema. Dakle, smatraju se ovi problemi uglavnom u onom globalu riješeni. Međutim, kako smo mi ovdje posebno osjetljivi jer je riječ o ljudima, a ne samo o ovim općim stvarima i kako bi izvješće u globalu trebalo izgledati i ono izgleda dobro jer, ponavljam, tomu tako zaista i jeste. Međutim, posebno ću napomenuti jedan, ja bih voljela da je to endemski slučaj, gospodin potpredsjednik je upoznat s tim slučajem, ja sam prolazeći u blizini Benkovca zapazila da je u Jagodnji, malom mjestu, kao da je rat jučer završio. Nijedna cigla, ništa se pomaklo nije pa sam mislila da ti ljudi nisu baš ni zainteresirani da im se obnove kuće. A onda mi je prošli ponedjeljak pohodio stanovnik koji živi u Zadru, ali njegovi roditelji, njegovo imanje živjeli su tamo, ostala je njegova djedovina, dakle nekretnine. I ovdje govorimo i o uporabi pisma, dvojezičnosti i svih onih prava koje moramo osigurati jer to smo zacrtali Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Međutim, taj čovjek ne samo on kao pojedinac, nego čitavo mjesto ne može niti priviriti u selo, vjerovali ili ne, u mjesto. Ne može pogledati svoje nekretnine iz daljine. Pa onda ako je koji hrabri Hrvat povedu ga sa sobom da bi iz daljine promatrali svoje srušene kuće i svoje posjede, svoje nekretnine. Jer nekoliko samovoljnika kojima očito nitko ništa ne može odlučili su svaki put da potjeraju te ljude. I naravno, ne samo da im se koliko puta prijetilo da policija ništa po tom pitanju nije poduzela, nego onda i ti ljudi koji su imali toliko hrabrosti da dovedu te ljude dva puta tamo imaju silnih problema sa svojim sunarodnjacima, vjerovali dakle ili ne. Tamo izgleda da je vrijeme stalo, da se ništa promijenilo nije. Ali to ima i svoje praktične konzekvence, ne samo što ostavlja te ljude bez prihoda jer to im je mrtvi kapital, mogli bi prodati, mogli bi izgraditi, mogli bi nešto posijati. Oni su onemogućeni u redovnom korištenju svog vlasništva to je jedna stvar, a druga stvar prijeti im opasnost da izgube vlasništvo. Jer kako će oni nakon 20 godina, sad već ide, dvadeseta godina, sutra pred sudom potraživati i uvjeravati sud da nisu mogli doći do svojih nekretnina. A nekretnine, ne korištenje "non uzus" se gube, odnosno onaj drugi, treći stječe pravo. Naravno da ima još vremena jer svi oni znaju koji koriste da koriste bez pravnog osnova, ali vrijeme ne radi u korist vlasnika nego onih koji su evo zaposjeli te nekretnine ili ako ih i nisu zaposjeli jer ono točno i ti ljudi ne znaju jel' se one uopće obrađuju, možda jedan dio. Jer jednostavno ne mogu doći u posjed svojih nekretnina. Mislim da je to jedna bizarna situacija koja se ne može i ne smije tolerirati nadomak gradu Zadru. I ja molim gospodine potpredsjedniče da se nešto očitujete o ovome i da vidite što se tu dade napraviti, ali ne u neko buduće vrijeme nego što već sutra možemo učiniti za te ljude. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prošlo je vrijeme u 16,56 za prijavu od 10 minuta. A sada još gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja moram ovdje sa zadovoljstvom dakle treba iskazati potporu svim onim ljudima koji se brinu o pravima nacionalne manjine u Hrvatskoj, a osobito zadovoljstvo nakon iščitavanja ovog izvješća u kojem dakako evo čuo sam i od kolegica i kolega zastupnika ima još problema i uvijek se može unaprijediti stanje. Ali stanje je ipak na jednoj visokoj razini i zadovoljavajuće. S druge strane, s obzirom da mi nemamo ni jednom u toku godine šansu da u ovom Saboru govorimo o stanju hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama, a ovdje je već i kolega Šoja govorio o tome i mislim da je to jedna materija koja se veže, dakle izravno i za ovu na svoj način iako dakako da ne treba Hrvatska gledati isključivo na reciprocitet kako je s hrvatskom nacionalnom manjinom u pojedinim europskim zemljama, nego zapravo na temelju svog Ustavnog zakona odnosi se prema svojim građanima, građanima Republike Hrvatske, druge pripadnosti u smislu narodnosne. Ali isto tako, dakle dok ne donesemo određene zakone koje smo već najavili kao što je strategija odnosu Hrvatske izvan Republike Hrvatske, Hrvatima izvan Republike Hrvatske i kad budemo ovdje imali izvješća te vrste mislim da je važno dotaknuti i tu problematiku. Ja sam zapravo u pripremi ovog pripremi ovog mog izlaganja molio predstavnike Hrvatske samostalne službe iz Ministarstva vanjskih poslova da mi dostave kako izgleda hrvatske nacionalne manjine u pojedinim državama i koliko pojedina europska zemlja izdvaja za hrvatsku nacionalnu manjinu, onda se može doista vidjeti da u različitim zemljama različito pristupaju ovoj materiji. Dakle, govorim grubo i isključivo u usporedbi sa sredstvima koja se izdvajaju i koliko. Dakako da to nije mjera i nije to mjerilo i nije to jedino mjerilo, međutim to puno govori. Pa onda ako pogledamo recimo da Hrvata u Austriji ima 50000 i da Austrija na razini, na jednoj godišnjoj razini dakle izdvaja za različite projekte milijun i 150000 eura. U Bugarskoj imamo 1500 Hrvata, nisu priznati kao nacionalna manjina i ne izdvaja Bugarska ništa. Crna Gora ima sada oko 10000 Hrvata, dakle nakon ovoga što se dogodilo, kako se dogodilo za vrijeme rata, dakle taj je broj znatno smanjen. Međutim, izdvaja oko 65000. Češka ima 1000 stanovnika, a ne izdvaja ništa. Italija je doista specifična po tome, jer ne znam onoj Moliškoj skupini od 2100 otprilike Hrvata priznaje jezičnu autonomiju i to je najmanja skupina sa priznatom jezičnom autonomijom. Međutim, na sjeveroistoku Italije živi približno oko 60000 Hrvata i Hrvata i na žalost, dakle Italija ne financira dodatno i posebno hrvatsku nacionalnu manjinu. Specifično je i stanje Hrvata na Kosovu. Dakle, imajući u vidu da je tamo živjelo oko 8800 Hrvata i da je njihov broj pao na svega 360 ili 400 doista doista je neshvatljivo da Kosovo apsolutno nije do sada pokazalo znatnu pozornost prema toj, tko je god tamo bio i vidio tu skupinu janjevačkih Hrvata onda mora kazati da su ti ljudi doista u potrebi i da naprosto osim Hrvatske, dakako da i zemlja u kojoj žive treba prema njima iskazati više poštovanja i više potpore. potpore. Imajući osobito u vidu da je Hrvatska i priznala Kosovo itd. i stvarno je žalosno da nemaju veću i organiziraniju potporu. U Mađarskoj je posebna priča. Ja mislim da Mađarska može poslužiti kao dobar primjer, jer je u Mađarskoj i formirana hrvatska samouprava. Tamo postoji po procjeni oko 50000 ili možda više Hrvata i Mađarska izdvaja oko 760000 eura na godišnjoj razini za različite projekte. Zatim Makedonija oko 2700 Hrvata, izdvaja svega 3000 eura godišnje. Ako su točni podaci, nadam se da jesu, Rumunjska je doista također jedan dobar primjer, jer u Rumunjskoj živi 7 tisuća i 500 Hrvata, a Rumunjska na godišnjoj razini izdvaja oko 300 tisuća eura. U Slovačkoj je oko 3 do 4 tisuće Hrvata i izdvaja se oko 53 tisuće eura. Slovenija je doista loš primjer i nikako nije europski primjer, jer tamo živi preko 50 tisuća Hrvata, oni nisu priznati ni kao nacionalna manjina, niti se što od strane Slovenije organizirano za projekte Hrvata u Sloveniji izdvaja. Kako da je sa Srbijom i stanjem u Srbiji hrvatske nacionalne manjine posebna priča, osobito u kontekstu protekloga rata i velikog, velikog, na žalost velikog napuštanja, odnosno progona hrvatskog stanovništva iz Srbije, dijelom progona, a dijelom i zbog nesigurnosti dragovoljnog povlačenja s tog prostora. Dakle na žalost nemamo tamo niti prosudbu koliko ovog časa, preciznu prosudbu koliko Hrvata ima, međutim procjena je da ih je također oko 150, možda čak do 200 tisuća. I Srbija izdvaja preko, oko 323 tisuće eura na godišnjoj razini. Kad pogledamo dakle ove brojke, dakle odnos Hrvata, odnosno broj ljudi na jednoj strani i sredstava koja se izdvajaju na drugoj, onda vidimo da različite države različito pristupaju ovome problemu i to zapravo sve govori u korist ovoga što je govorio kolega Šoja, da je vrlo važno da svi mi ovdje pristupimo ovome problemu, organizirano na način da, da se naprosto na jednoj međudržavnoj razini konačno razriješe ta pitanja odnosno na prihvaćanju kolege, kolega Šoja je ovdje kazao da ono što smo predložili na našem odboru, da u zaključke idućeg izvješća na, u onom poglavlju bilateralne suradnje doista uđe i ovi službeni podaci koliko i na koji način se izdvajaju sredstva za hrvatsku nacionalnu manjinu u pojedinim europskim državama. I da se na koncu konaca ne samo prikažu ti brojčani podaci, nego da se napravi jedna prosudba stanja hrvatske nacionalne manjine u pojedinoj državi, jer mi drugačije ne možemo kao Sabor prihvatiti informaciju doli cjelovitu. I na koncu konaca ona ne mora biti uvijek onako kako mi želimo, ali da bi je doveli i da bi je unaprijedili moramo imati objektivno stanje i moramo znati što i kuda idemo. Još jedanput i s time zaključujem svoje izlaganje, moja potpora i ovdje nazočnom gospodinu potpredsjedniku Vlade i svima onima koji su uključeni u ovu problematiku, i uredu, i Savjetu za nacionalne manjine i ovdje nazočnom gospodinu Tolnaueru i svim nama koji smo na određeni način angažirani i zainteresirani za ovu problematiku. Vjerujem da prema onoj od našeg poznatog pjesnika kad je kazao dok je srca bit će Hrvatske, vjerujem da, i to dokazuje Hrvatska ima srca za druge, drugačije i za druge. Vjerujem da nam je probuditi srca i drugih koji nisu u tako lošem stanju u našem okruženju, a koji su, brojni od njih su i članice Europske zajednice, da naprosto više imaju srca za pripadnike druge nacionalnosti u svom okruženju. Hvala lijepo. Hvala. Imamo repliku, gospodin Furio Radin. Izvolite. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. U posljednje vrijeme je postao trend uspoređivati dijasporu i nacionalne manjine. Ja zapravo služio sam se institutom replike kako bih upozorio prijatelja Bagarića, s kojim se nikad nisam osjećao tako bliskim kao u posljednje vrijeme, da zapravo dovođenje dijaspore, odnosno Hrvata izvan domovine i manjina u Hrvatskoj u odnosu da je zapravo uvijek predstavlja jedno manipuliranje. Za prava Hrvata u zemljama gdje žive u dijaspori zapravo treba se boriti u tim zemljama, a za to se treba boriti hrvatska diplomacija u tim zemljama. Ali međutim svaki put kada se dovode u nekakvoj ravnoteži prava Hrvata izvan domovine i prava manjina u Hrvatskoj ja zapravo osjećam da se zapravo žele reducirati prava i manjina u zemlji i Hrvata izvan domovine. Vi gospodine Bagariću imate najveće prijatelje u manjinama. Mi doista podržavamo sve vaše zahtjeve, i što se tiče glasanja, i što se tiče financiranja. željeli bismo da zapravo to bude i uzvraćeno. Neće biti nikakve pozitivne, nikakvih pozitivnih produkata od toga što mi idemo tražiti kako zemlje, druge druge zemlje financiraju hrvatske manjine kada se raspravlja zapravo o manjinama u Hrvatskoj. Ako želite da ja npr. budem vaš glasnogovornik u Italiji, uvijek ćete me dobiti na vašem, na ovome poslu. Znači zaključujem. Radi se o dva različita problema. I Hrvati izvan domovine, i manjine u Hrvatskoj trebaju imati sva prava koja im po Ustavu pripadaju. Hvala. Odgovor, gospodin Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Ako ima nešto što nisam želio da se dogodi, to je ovo, a upravo se dogodilo, a razlog tome može biti dvojak. Ili ja nisam bio dovoljno jasan, ali moja nakana sigurno nije bila onakva kakvu ste je vi kolega Radin doživjeli, vi to znadete da niti sam takav. Mislim nisam takav niti u našem osobnom kontaktu, ali nisam niti, ni javno, ni tajno, ni nikako. Dapače, dakle ja sam iskazao ovdje moje zadovoljstvo da Hrvatska čini najviše što može za nacionalne manjine u Hrvatskoj. Nisam govorio o tome, ne daj Bože, da se to umanji, smanji, nema govora. Nego sam kazao da ono što se još može ispraviti i popraviti i unaprijediti sve se to učini. Ali sam samo kazao dakle da nemamo prigodu, dakle nemamo ni jednu točku dnevnog reda u Hrvatskom saboru gdje bi govorili o stanju nacionalne, hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama. Razumijete? Ja sam kazao između ostaloga i …/Govornik se ne u pojedinim europskim državama, gdje sam na određeni način ukazao na problematiku tog stanja dakle i na potrebu da se to stanje popravi. Prema tome, dakle ostajem pri tome da smo da smo doista prijatelji u ovome Saboru, osobito vi koji predstavljate nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, Hrvatskoj, ali i mi koji dolazimo izvan Hrvatske, a predstavljamo Hrvate izvan Hrvatske jer mi bar možemo jedni druge još više razumjeti. Prema tome, evo dakle ako je bilo to shvaćeno pogrešno onda ja to sad ispravljam, ako sam bilo što pogriješio ispričavam se. Međutim, nije bila moja nakana. Moja nakana je bila isključivo da se unaprijedi stanje ovdje i još više od onog kojeg sad imamo, ali također da se s tim zajedno ili usporedno s njim da se unaprijedi stanje hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama. A pod tim, dakako ja držim da u Italiji živi hrvatska nacionalna manjina, istina možemo je smatrati i dijasporom jer su oni otišli kad su otišli dakle, ali su oni u pravnom smislu riječi hrvatska nacionalna manjina i imaju status jezične nacionalne manjine. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepa. Evo, želim replicirati kolegi Bagariću iako sam možda, više bi to mogao biti ispravak, ali upravo da možemo dati malo više argumenata. Činjenica je da u Češkoj živi samo tisuću Hrvata koji su nažalost bili žrtve Denešovih dekreta i zaista su raseljeni diljem Češke. Češka financira svoje manjine, ali prateći izvješće češke vlade, 2 posljednje godine Hrvati u Češkoj nisu iskoristili sredstva. Opravdavaju to time da se ne mogu organizirati. Ja sam ih čak pozvala u Hrvatsku da vide da upravo i te starosne skupine mogu se dobro organizirati. Htjela sam im prikazati na primjerima Češke besede "Slavonski Brod", Češke besede "Rijeka" da zaista se može učiti jezik svojih pradjedova i kroz takvu organizaciju. Da zaista i češka Vlada i hrvatska Vlada surađuju i da financiraju. Evo, prije 2 godine u Jevišovki otvoren je hrvatski muzej. Financirale su ga obje Vlade i normalno kulturni centar. Jednako tako, bila sam prisutna sastanku dvaju premijera kada su dogovorili da će kupiti prostore svakoj hrvatskoj udruzi zajedničkim investicijama ukoliko se oni organiziraju. Problem je malo dublji i kažem nije zgodno govoriti da ne izdvaja. Izdvaja, nažalost oni nisu u stanju to potrošiti pa neka to ostane zabilježeno. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I gospodin zastupnik Ivan Bagarić, odgovor na repliku. **Bagarić, Kolegice ne znam što sam točno rekao kad sam govorio za Češku, međutim mislim da nisam kazao nešto u negativnom kontekstu jer i službena informacija koju ja imam ovdje, dakle službena, potpisana od Ministarstva vanjskih poslova, stoji upravo ovo što ste vi kazali. Dakle, može se iščitati to jer kaže: "Zbog malog broja disperziranosti i Denešovih dekreta raseljeni su", dakle to je posljedica tog što je se bilo dogodilo kako je "i njihove visoke dobi često hrvatske udruge niti ne podnesu zahtjev u Ministarstvo kulture Češke Republike." Prema tome, dakle ovo je potvrda da to što ste vi kazali nije istina. Međutim, isto tako ne znači, ne znači, to nije krivnja Češke, ali ne znači da ako netko nije u stanju jer ih je dakle 800 svega i u stanju su kojem jesu, ako nije sam u stanju da se na određeni način organizira i angažira, ne znači da ne zaslužuje dakako pomoć, potporu. I na nama je da napravimo taj korak naprijed. Evo, možemo ako vam se dadne jednom zajedno otići do njih. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, potpredsjednik Vlade Slobodan Uzelac. Izvolite. **Uzelac, Slobodan (SDSS)** Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, zastupnice i zastupnici. Dopustite mi da prije svega zahvalim svima vama koji ste uzeli učešće u ovoj raspravi. Ja razumijem da je vaša najava da ćete podržati prijedlog izvješća sama po sebi potvrda kako smo mi koji smo ga radili napravili relativno dobar posao. A vaše primjedbe, ocjene, sugestije koje su išle u cilju poboljšanja toga dokumenta, a bilo ih je puno i sve smatramo dobrodošlim, su nam naročito korisne. U tom smislu, koristim priliku, odgovoriti na pitanja zašto danas ovdje nema ministara i državnih tajnika. Naime, u obilju posla kojega obavljamo svi ja sam sam ocijenio da nije neophodno da oni ovdje danas budu, zato što preuzimam odgovornost da ću zamoliti da što prije dobijem fonogram sa ove rasprave i da će svakom detalju koji je ovdje kazan biti posvećena nužna pozornost, svakoj ocjeni, svakom prijedlogu, svakoj sugestiji. Želeći zapravo, i odgovaram na pitanje o prijedlogu mjera kojega je kao prijedlog zaključka podnio Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kojega u ime Vlade prihvaćam, na taj način pridonijeti što potpunijoj, do detalja dakle, potpunoj pažnji onoga što je kazano danas u ovom Viskom domu. Vlada RH nema nikakvoga razloga ne iskazati punu spremnost da do kraja ispuni i slovo i duh Ustavnog Zakona o pravu nacionalnih manjina. Mi danas to, nažalost, ne možemo kazati. Mi to nismo ispunili, ali riješenost Vlade da to ispuni nije upitna. Ja sam naznačio neke od poteškoća koje imamo u diskusiji ste mnogi od vas govorili i o detaljima. Kažem, da ih sad ne ponavljam, sve ćemo ih ponovno pretresti i vidjeti kako vaše rasprave mogu biti osnova za donošenje tih mjera. U odnosu na 2 skupine pitanja koje su posebno spominjane želim kazati, prije svega, uvažena zastupnica Marinović, znamo naravno o čemu se radi. Ne samo da znamo o čemu se radi nego smo imali nekoliko radnih sastanaka na visokom, da ne kažem ministarskom nivou, kako bismo taj problem riješili. Nažalost, riječ je o tvrdim otporima u toj sredini. Ne slučajno o otporima koji se prepoznaju i u nekim drugim oblicima npr. u opstrukciji upravo sada. Govorili smo i o tome o izmjeni Statuta županije, kad je riječ o pravima nacionalnih manjina itd., ali Vlada RH i odgovarajući ministri, odnosno odgovorni ministri su svjesni o čemu se radi i budite uvjereni da ćemo to riješiti. Što se tiče diskusije gospodina Bagarića i ovoga što smo imali u našoj svijesti nema tu nikakvih posebnih poteškoća. Ne radi se naravno o ni o kakvom uvjetovanom paralelizmu i i reciprocitetu u smislu da jedna jednaka i jedna prava u jednoj sredini znače druga prava. Naše načelo je ovo u svakoj zemlji što je moguće više, tako i u našoj. U tom smislu da je i rasprava i uvaženog zastupnika Radina, a i vaša bila usmjerena. Dakako a i sam sam to predložio u ime Vlade da prihvaćamo i ovaj zaključak koji se tiče obveze da za prethodnu godinu, dakle 2009. priredimo izvješće koje će biti prije kraja polovine ove godine. Eto s tim obećanjima i s tom zahvalnošću ja zaključujem svoj prilog. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu.